in nam je bral določila postopka za evropskega tožilca in ne za evropske delegirane tožilce, kar je eklatantna laž. Mi danes tukaj govorimo o evropskih delegiranih tožilcih, kjer ni potrebno trikrat več kandidatov za mesto tožilca. In se je lagal v kamero, javnosti, vsem, ves čas je pa kričal, da se mi lažemo. Tako da zahtevam ukor, sicer bo pa predlagateljica, ki je pravnica, zelo nazorno še enkrat pojasnila nadobudnemu mladeniču, kako je kaj s postopki za delegiranje evropskih tožilcev oziroma evropskih delegiranih tožilcev. Hvala.

Vem, da ste sicer, spoštovani podpredsednik, pred 49 minutami sedli za ta stol, in verjamem, da ste tudi v svoji pisarni spremljali današnji potek seje. Kolega, ki je vodil pred vami sejo, to je gospod Tanko, je našega kolega gospoda Soniboja Knežaka prekinil, takrat ko je on razpravljal. Prekinil ga je pa zato, ker je želel malce širše opredeliti svojo razpravo.

Kolega Ferjan se je tako zelo oddaljil od teme, ko je govoril o svojih travmah in travmah svoje žene,

štirje iste kriterije pri vodenju sej. Kajti to, kar se danes dogaja oziroma se že kar nekaj časa dogaja, je nedopustno. Torej, moj postopkovni predlog je, da imate vsi, ki vodite to sejo in seje, iste kriterije. Hvala. Hvala lepa. Jaz sem tisti, ki danes vodim sejo. Običajno, kadarkoli vodim, vedno dopuščam široko

Gospod Ferjan, izvolite. tiste, ki v postopkovnih predlogih zavajajo, na to opozorite. Kajti jaz sem govoril o Zakonu o državnem tožilstvu in 8.a oddelek govori o evropskem tožilcu in evropskem delegiranem tožilcu. V sklopu tega je tudi člen, ki sem ga citiral, torej 71.č člen.

Je dobro napisana diplomska naloga, se lepo bere. Kolegica je dobra stilistka, se v uvodu tudi opredeli, da ne more biti čisto objektivna do lika in dela Janeza Janše. tudi ne moti, da navaja neko lepo Avsenikovo pesem, tudi moji študenti kdaj to naredijo. Edino, kar je manjkalo v tisti diplomski nalogi, je v bistvu – in to leti na mentorja – metodologija. Ker v diplomski nalogi, če imaš dve empirični raziskavi, moraš navesti, kakšen je vzorec, ali je reprezentativen ali ni, koliko je velik. In če delaš dva intervjuja, eden je tudi z Janšo, morata ta intervjuja biti priložena v transkriptu. Tega vsaj v tistem, kar je v e-obliki diplomske naloge, ni.

vendar bodimo spoštljivi in se poskušajmo nekako osredotočiti na točko dnevnega reda. S tem pa seveda jaz dopuščam pri tej točki tudi širšo razpravo.

ampak meni se zdi, spoštovani predsedujoči, da kot ima gospod Tanko nekaj do gospoda Koprivca, imate pa vi nekaj konkretno do SD, ker nas velikokrat opominjate, da smo glasni in ne vem kaj. In zdaj mi preširoko razpravljamo, drugi ne razpravljajo preširoko. Dajmo enkrat res iste vatle za vse. To je bil združeni postopkovni z repliko. Replika na gospoda Ferjana, ker očitno ni dobro razumel moje razprave. Namreč, jaz sem govorila o tem, da za evropska delegirana javna tožilca nikjer v členu, ki ste ga vi navajali, ne piše, da je prepovedano imenovati dva in ne tri. Piše tri, ne prepoveduje pa dveh. In če bi bilo to tako zelo narobe, zakaj ste potem vi v svojih manevrih, torej vlada, zakaj je vlada v svojih manevrih v ponovljenem razpisu dala razpis za dva tožilca in ne za tri,

je takrat Državnotožilski svet sprejel na podlagi sklepa kolegija Evropskega javnega tožilstva. Torej vaša razprava ni imela zveze z zvezo. Hvala. Hvala lepa. Naj opozorim, spoštovana gospa poslanka, da se ne sprenevedajte. Nikoli se nisem spustil v vsebino vaše razprave, sem vas pa večkrat opozoril, da spoštujemo poslovnik in da ne motimo drugih govornikov. Morda se niti ne zavedate, ko se govori nekje po tiho, kako se tukaj gori sliši. In ko mi nekdo drug daje neke znake, neke signale, vas opozorim. To sem delal in to bom tudi delal. Predlagatelj. Tina Heferle, izvolite. se bom kot predlagateljica, čeprav bi se morali vi, gospod podpredsednik. Spoštovani gospod Ferjan, vaša razprava ni bila samo široka, bila je zelo zelo mimo teme, praktično 100-procentno. Nihče danes ni govoril o nobeni diplomski nalogi, še najmanj, da bi kogarkoli žalil v zvezi s kakršnokoli diplomsko nalogo, zato res, res, moj predlog, dajta se vidva z ženo to doma zmeniti, ne tukaj mešati hrušk pa jabolk. Kar se tiče vaše razprave, ki je bila, kot že rečeno, zelo mimo in ne vsebinska v enem delu, pa ste bili vsebinski, ampak ste zelo vsebinsko zavajali, zelo zelo zavajali. Pravite, da ste navajali oziroma brali člen iz 8.a oddelka Zakona o državnem tožilstvu, ki ima naslov Evropski tožilec in evropski delegirani tožilec. Okej. Ampak vi ste, gospod Ferjan, citirali in brali 71.č člen, ki govori o kandidacijskem postopku za evropskega tožilca. Naj vas poučim, če ste prava neuk, oddelek v nekem zakonu, če ima naslov Evropski tožilec in evropski delegirani tožilec, še ne pomeni, da vsi členi v tem oddelku urejajo oba tožilca, tako evropskega kot delegiranega. Ne. Pomeni samo to, da so členi, ki urejajo evropsko tožilstvo, pa členi, ki urejajo evropsko delegirano tožilstvo, v istem oddelku pod točko 8.a. 8.a. Toliko o tem. In ko ste navajali in brali 71.č člen, ki, kot rečeno, govori, bom jaz zdaj malo bolj natančno povedala pa nezavajajoče in neselektivno brala ta člen, kot ste ga vi, ta člen ima pet odstavkov, ne bom brala vsega, ker je škoda mojega časa. Najprej govori o pozivu k vložitvi kandidatur, potem govori o tem, kdaj se iztečejo roki pri vložitvi kandidatur in tako naprej, kdaj so te kandidature popolno vložene, kdaj ne. Potem govori, da ministrstvo najpozneje v petih dneh po izteku roka pošlje in bla bla bla naprej. Potem pa pazite, četrti odstavek zelo jasno, to bom pa citirala, pravi takole: »Državnotožilski svet se po pridobitvi mnenja generalnega državnega tožilca do prijavljenih kandidatur opredeli in oblikuje listo treh kandidatov,« pazite, »za imenovanje evropskega tožilca.« Ta člen ne govori o evropskem delegiranem tožilcu, ampak o evropskem tožilcu. In dajte že razumeti, spoštovani kolegi iz koalicije, da gre za dva različna in drugačna instituta. Evropski tožilec ne dela doma, evropski delegirani tožilec dela doma, v Sloveniji. Dajte razumeti, da sta to dva različna, če želite, poklica, če bolj poljudne vsebine izbiram, poljudno terminologijo, da boste lažje razumeli. Kar je pa najbolj sporno oziroma najbolj sprevrženo z vaše strani, je pa, da ste ta člen brali, kot da govori o evropskih delegiranih tožilcih. In ste zavajali! In ste zavestno zavajali, načrtno zavajali. Kolegica Jeraj, ki se ves čas oglašate, naj vam povem še vsebino 5. člena. Vsebina 5. člena govori o tem, kdaj je kandidatura neuspešna, in govori tudi o kandidatih za imenovanje evropskega tožilca. Besede »delegirani tožilec« ni nikjer. Kar vi navajate, je tretji odstavek naslednjega člena, 71.d člena, ki pa v resnici govori o postopku in pogojih za imenovanje evropskih delegiranih tožilcev, ki pa zgolj in samo, naj še enkrat poudarim, smiselno napotuje na smiselno uporabo prejšnjega člena, kar ni enako kot dobesedna uporaba, naj vam bo to jasno. Ali ste pravniki ali pa ne, to ni enako. In smiselno se uporablja prejšnji člen zgolj in samo za tiste stvari, ki niso urejene v uredbi Evropske unije. V uredbi Evropske unije pa jasno piše, da glavni evropski tožilec ne izbira med kandidati za delegirana tožilca, ampak samo preveri njihovo ustrezno strokovno usposobljenost. Ergo mora Vlada imenovati oziroma posredovati imena dveh kandidatov. Glede na to, da Vlada po Zakonu o državnem tožilstvu nima pravice izbirati oziroma soditi o strokovni usposobljenosti kandidatov za evropska delegirana tožilca, je zavezana upoštevati mnenje Državnotožilskega sveta. Pika. Vsakršen drug poskus neke sprevržene uporabe teh normativnih določb je zlonameren in, bom še enkrat uporabila izraz, je pravno šarlatanstvo oziroma pravni huliganizem. Toliko, da smo natančni. Vi, gospod Ferjan, ne bi imeli interpelacije niti nekaj mesecev pred volitvami, ne bi imeli interpelacije 100 dni po nastopu funkcije. Ja kdaj je pa sploh lahko?! Nikoli, očitno. Dolžni smo zavoljo naše pravne države opozarjati na nezakonitosti, ki jih počenjajo določeni ministri, pa naj bo to v 100 dneh od nastopa funkcije ali pa en mesec pred volitvami, žal. Govorite, da gre danes v bistvu pri tej interpelaciji za žalitve. Spoštovani poslanec, če minister posluša dejstva in očitke o tem, da ga bremeni sum storitve kaznivega dejanja utaje davkov in ponarejanja poslovnih listin, če je to žalitev, bog pomagaj, to je pač dejstvo. Če je žalitev to, da se vsi zgražamo, da je šele nekaj dni pred interpelacijo plačal komunalni prispevek, če je to žalitev, tudi bog pomagaj. Skratka, ni žaljivo to, da minister danes posluša vse te očitke, ki, še enkrat, temeljijo na dejanskem in pravnem stanju. Žaljivo je to,

Ne zato, ker bi gospod Ferjan uspel ovreči z neko vsebinsko argumentacijo očitke, on je pač govoril o diplomski nalogi. Ne, gospod Ferjan in ostali bodo pritisnili tipko proti interpelaciji, zato ker pač morajo.

prinesemo vse očitke, utemeljene ne politično, gospod Ferjan, ampak pravno, človek že skorajda ne more. Samo še pravnomočna obsodba v kazenski zadevi bi bila bolj eksaktna. Tako da to sprenevedanje – kaj več časa sploh ne mislim nameniti vaši razpravi, ker na takšne prazne politične nebuloze in osebne frustracije je pač težko odgovarjati v okviru neke resne strokovne

kratek. Če vi v svojem izvajanju tega pokroviteljstva pa ponižujočega odnosa ne opazite, se jaz v to niti ne bom spuščal. Je pa zanimivo, da ste rekli, da mi več časa ne boste namenili, ste pa govorili skoraj toliko časa, kot sem jaz v svoji razpravi govoril, ampak dobro.

To je vaša odločitev, veste. Bi si pa želel, da bosta imeli besedi konstruktivnost in sodelovanje v vašem

(PS Levica): Ponovno ostro protestiram in zahtevam, da opomnite poslanca Ferjana. Pa kaj on govori?! Da je interpelacija naš edini program? Ne! Interpelacija je eno izmed orodij opozicije, kadar je to orodje potrebno uporabiti. To je pa daleč od tega, da bi bil to naš edini program. Kaj ta človek govori? Ali lahko, prosim, neha on žaliti ves čas opozicijo s svoje vzvišene pozicije moči? In ga, prosim, opomnite, ker to je pa višek, kaj si ta človek dovoli tukaj. Najprej laže, zdaj žali. Govori pa, da mi lažemo in mi žalimo. Hvala. Tukaj moram samo v eni zadevi z vami soglašati. Interpelacija je res v demokraciji način izražanja nestrinjanja in to delajo v vseh parlamentih in tudi pri nas je tako. Kaj vse posameznik govori in kako govori, sovražno ali nesovražno, to je pa, spoštovane kolegice in kolegi, tudi stvar vsakega izmed nas. Poglejmo se včasih v ogledalo pa poglejmo tudi, kaj govorimo. Gotovo jaz kot predsedujoči tukaj nisem tisti, da bom ugotavljal, kdo laže in kdo ne laže. Jaz vodim sejo po poslovniku. Gospa Tina Haferle, izvolite. TINA HEFERLE (PS LMŠ): Heferle. Spoštovani gospod Ferjan, če ne veste, kaj v resnici pomeni institut interpelacije, vam jaz ne bom levit brala oziroma vam razlagala, dajte si prebrati. Interpelacija ni politični program in interpelacija ni samo način izražanja nekega nestrinjanja. Danes gre več kot za to, spoštovani gospod Ferjan. Danes v interpelaciji jaz že skorajda 10 ur govorim o tem, kje, kdaj in kako je gospod minister za pravosodne zadeve Dikaučič kršil zakon, nespoštoval temeljne ustavne norme in kršil uredbo Evropske unije. Ne se sprenevedati. Ko vam zmanjka nekih argumentov se zatečete – popolnoma legitimno sicer, popolnoma legitimno – v neke prazne politične floskule o tem, da, ne vem, je moj nastop pokroviteljski, ne vem, kaj. Kako naj vam jaz pomagam, da boste razumeli, ne vem, 71.d člen Zakona Zakona o državnem tožilstvu? Jaz vam lahko samo dobronamerno razložim pa razložim pojem smiselne uporabe v pravu. Ker verjetno vem malo več

Če ne sprejemate kontra debate in kontra argumentov. In ne, prosim, govoriti, da je ta interpelacija politični program, gospod Ferjan. Ta interpelacija je bistveno več. Je dokaz o tem, da se v naši državi pod vašo vlado, pod ministrovanjem gospoda Dikaučiča krha pred našimi očmi pravna država s tem, ko se ne spoštuje sodb sodišč, ko Vlada sprejme sklep, vključno z gospodom Dikaučičem, da pač sodba ni izvršljiva, s tem, ko takole kot vi danes telovadite in iščete neke pravne razlage nekih členov, ki so za lase privlečeni. Še enkrat, pravno huliganstvo se greste. Vsa pravna srenja, ki nekaj velja v naši državi, v en glas razlaga uporabo teh členov Zakona o državnem tožilstvu in uredbe Evropske unije. V en glas! Samo predstavniki SDS pa gospod minister Dikaučič razumete to malce drugače – tako, da se človek pač lahko začasno seznani z nečim, potem boste pa pozabili, da ste se seznanili. Pa lepo vas prosim! Ko se vi sprašujete, kaj je naslednji korak, se jaz sprašujem, kaj je naslednji korak, ko dopuščamo na mestu pravosodnega ministra človeka, ki je pod sumom storitve kaznivega dejanja utaje davkov in ponarejanja poslovnih listin

v razpravi, ko gre za spoštovanje prava. Vsaj dve dejstvi bi morali spoštovati res vsi. Prvič. O krivdi, kadar se tako trdilno govori, kot je zdajle gospa Tina Heferle, o kršitvah zakona in drugih predpisov predpisov odloča neodvisno sodišče in ne Tina Heferle, v pravni državi. In drugič. Kadar gre za razlaganje zakonov in namen sprejetega predpisa, je to pristojnost tistega, ki je predpis sprejel, in ne gospe Tine Heferle. Toliko, samo si bomo na jasnem, ker te stvari gredo v popolnoma napačno smer in gredo stran od spoštovanja prava in od spoštovanja pravne države. Prosim, usmerjajte razpravo tako, da bo pravna država spoštovana, pa tudi pravno znanje.

Prej je gospa Heferle rekla, da ljudje razumejo. Ja, se strinjam, ljudje razumejo, marsikaj razumejo, zato podpora LMŠ tudi drastično in vztrajno pada, zdaj ste že na enomestni številki podpore in tako se bo tudi nadaljevalo. Prej ste, gospa Heferle, rekli, ko smo se pogovarjali o tistih rimskih rekih. Pa jaz zdaj ne bom tu podučeval, tako kot ste vi podučevali in ministra in državnega sekretarja in poslance in tako dalje, se mi zdi nedostojno. Vi se lahko imate za največjo strokovnjakinjo na pravnem področju, mi pa imamo vso pravico, da tukaj razpravljamo tako politično kot strokovno, kolikor pač komu seže domet na pravnem področju. Je pa res, da se pa tu tako očitno postavljate na piedestal svojega pravnega znanja – mogoče si morate tudi ogledalo v tem kontekstu nastaviti. Pri ministru ste vsi, ne samo vi, tudi drugi, razpravljali, kako se je odrezal v prejšnjih službah kot direktor pa kot stečajni upravitelj in tako dalje. Nihče do zdaj ni referiral, gospa Heferle, o vaših bivših službah, ker je to enostavno nedostojno. Koga to zanima?! Kaj mene zanima, kakšna ste bili vi odvetnica? Ste bili dobra, ste bili slaba, ste bili povprečna, ste bili morebiti, ne vem, nesposobna? To ni moje delo! Zakaj bi zdaj tu gospodu ministru – pol razprave gre o tem, kaj je on delal v prejšnjih službah. Lepo vas prosim, no. Kar se tiče še osebnih diskreditacij. Pri ministru ste jih začeli na samem hearingu. Nikoli ne bom pozabil, ko je tam nekdo celo razpravljal o njegovi obleki, lepo vas prosim, koliko je zaslužil v prejšnjih službah, da si ni mogel kupiti dostojne obleke. Pa kaj se to spodobi v Državnem zboru? Tam so se začele te osebne diskreditacije.

Vsebinsko odgovarjati na dele, ki so vsebinsko puhli, enostavno ne gre. Že po logiki stvari ne gre. Tam, kjer ste vi, recimo temu, nakazali vsaj neko vsebinskost, pa vam je minister, ne vem, na 10 straneh ogovoril. Jaz zdaj tudi ne bom bral podrobno tega odgovora, ampak ne vem, ali ne razumete ali nočete razumeti. Meni se zdi argumentacija čisto na mestu, strokovna, kredibilna. Saj jaz vem, kaj je vaša agenda, kaj je danes vaša misija – očrniti ministra, ker je pač član, kot je sam rekel, te aktualne vlade. Ampak to enostavno ni pošteno. Še Še to. Gostobesednost. Vsi mi lahko tu govorimo gostobesedno, tkemo stavke, smo res izjemni oratorji, ampak to ne pomeni, da je zaradi tega pravna argumentacija dobra. To enostavno ne drži. Hvala lepa, gospod Kaloh. Želel bi vas opozoriti na 70. člen Poslovnika. Kadar beremo ta člen, ki govori o repliki, ne najdem neke povezave, kje je bila vaša razprava napačno interpretirana oziroma razumljena. Zato vljudno prosim vse skupaj, vse skupaj, da se malo umirimo in da se vrnemo k vsebini. Najprej ima postopkovno gospod poslanec Židan. Izvolite. Hvala, gospod podpredsednik. Kot prvo se vam zahvalim, da ste sami odreagirali na to, na kar sem sam mislil opozoriti. Če si gospod minister želi imeti odvetnika pri SDS, je to okej, ampak ne morete pa izrabljati poslovnika, kakor ste naredili recimo v soboto na Odboru za zdravstvo. Poslovnik je zato, da se spoštuje, kršenje poslovnika je pa pot v diktaturo. Hvala. Hvala lepa. Postopkovno gospa Heferle. Izvolite. TINA HEFERLE (PS LMŠ): Imam konkreten predlog za vas, podpredsednik. Glede na to, da ste zdaj ugotovili, da je kolega Kaloh zlorabil repliko in praktično ni v ničemer repliciral, ampak dodatno razpravljal in ste ga tudi pravilno opozorili, je moj postopkovni predlog vam, da takšna izvajanja prekinete, ne da dopustite poslancu tri minute zlorabljanja poslovnika, potem ga pa prijazno opozorite. To ne pelje nikamor. Potem to sploh ne pride do izraza. Tako da vas prosim, da ko zaznate, da nek poslanec zlorablja bodisi postopkovni predlog bodisi repliko, to prekinete. Ker to z mesta predsedujočega lahko in ste v bistvu tudi dolžni v skladu s poslovnikom takšne zlorabe prekiniti. Hvala lepa, spoštovana kolegica podpredsednica, za to vaše priporočilo. Sejo vodim jaz in verjamem, da jo vodim po poslovniku. Kdaj bom reagiral, je odvisno od moje presoje. Replika gospod Jure Ferjan. Izvolite. JURE FERJAN (PS SDS): Gospod podpredsednik, najlepša hvala za besedo. Replika je kolegici Tini Heferle, je bilo pa vmes nekaj postopkovnih predlogov, tako da je bilo zdaj vmes malo premora. In sicer dve zadevi. Vi pravite, da so moji očitki takšni pa drugačni, v isti sapi pa sodite, ali bom jaz tukaj lahko sedel ali naj ne bi tukaj sedel. Mislim, da niste vi tisti, ki boste to presojali. Druga zadeva – mogoče ste me pa tukaj res narobe razumeli, glede interpelacije. Jaz imam občutek, da nimate nobenega drugega programa kakor interpelacijo. In ko se pogovarjam z ljudmi, tudi tistimi, ki so volili vas,

Hvala, gospod podpredsednik. Spoštovane poslanke, spoštovani poslanci, gospod minister, ostali prisotni, lepo pozdravljeni! Najlepša novica današnjega je, da je samo še 152 dni do volitev. Tako da čas se vam izteka, pa kakršenkoli bo danes rezultat. Ko se pogovarjamo o konkretni interpelaciji, so očitki zelo konkretni. Gre za delegirane tožilce, gre za to, da minister ne prepeči sprejemanja nezakonitih aktov in odločitev na Vladi, pa še marsikaj bi se našlo. Generalno pa se, ko se pogovarjamo, pogovarjamo, spoštovane in spoštovani, o treh stvareh: ali minister, ki je pristojen za to, naredi vse, kar je potrebno, da se v Sloveniji ohranjajo demokratične vrednote; ali minister, ki je pristojen za to, naredi vse, kar je potrebno, da se v Sloveniji ohranja duh in delovanje po načelih liberalizma, mislih socialni liberalizem; in kot tretje se sprašujemo, ali minister naredi vse, kar je potrebno, da se v Sloveniji podobno kot od leta 2000 naprej v posameznih drugih državah ne bi hitro širil in tudi uveljavljal neofašizem. Ali naredi vse, kar je potrebno, da do tega v Sloveniji ne bi prišlo? Če gremo po vrstnem redu. Demokratične vrednote. Saj vsi vemo, kaj so demokratične vrednote – svoboda, spoštovanje človekovih pravic in svoboščin. Ali minister naredi vse, kar je potrebno? Moram reči, da ne. Ker če bi naredil vse, kar je potrebno, potem ne bi bili mi ena od treh držav v Evropski uniji, žal, kjer se uveljavlja že splošno znano dejstvo, da se demokratične vrednote v državi zaradi vas razgrajujejo. Seveda je to za nas kot državljanke in državljane zelo pomemben poduk. Namreč, ko smo prišli v demokracijo in jo gradili, je veljalo napačno razmišljanje, da je demokracija utrjena in da jo ni potrebno varovati. Sedanja vaša vlada dokazuje, da se je vsak dan, vsako sekundo, vsako minuto potrebno za demokracijo boriti, ne samo, da se razvija, da sploh obstane. Kot drugo. Ideje liberalizma. Saj poznate – svoboda, ekonomska, verska, politična, nazorna; enakopravnost posameznika. To so temelji družbenega napredka. Mene boli, ko berem, da našo državo mečejo v isti koš kot Madžarsko pa Poljsko pa še katero drugo, kjer ne uporabljajo več izraza liberalne ali socialno liberalne vrednote, ampak govorijo o liberalnem gibanju. In kot tretje. Veste, huda napaka je bila, da se je po drugi svetovni vojni mislilo, da je fašizem uničen. V resnici ni, samo potuhnil se je. je. Vsi resni analitiki, ki se ukvarjajo s fašizmom in nacizmom ­– seveda uporabljajo druge izraze, neofašizem in podobno – opažajo, da se to grozno gibanje, ki je povzročilo nedolžnih žrtev, po letu 2000 v posameznih državah hitro širi, širi še zlasti v državah, kjer obračun s fašizmom, sodni obračun ni bil temeljit, in v državah, kjer je demokracija šibka, to so tako imenovane vzhodnoevropske države. Tisto, kar je pomembno, poslušajte: teoretiki govorijo, da je konstantno značilno za neofašizem, da se pretvarja, da to ni in da se vedno maskira v nekaj drugega. Hkrati pa je 5. 11. 2018 Evropski parlament zelo jasno sprejel resolucijo, večinsko, daleč večinsko. Objavil je resolucijo o neofašističnem nasilju in potem je tudi definiral, za kaj v bistvu gre. Narašča normalizacija fašizma, rasizma, ksenofobije in drugih in in problem je zlasti v tem, ker ponekod posamezni vodilni, vladajoči to sprejemajo in celo tiho podpirajo. Pa se vprašamo, ali je v Sloveniji stanje drugačno. Ne! Če v bistvu vladni vrh skuša legitimirati desno, levo, podaljšano roko fašistov in nacistov, domobrance, je to tipična definicija neofašizma. Kaj je minister, ki tukaj sedi, naredil? Bil je tiho kakor na današnji razpravi. Pa to, gospod minister, ni vaša naloga. Demokratična družba vidi v ministru za pravosodje svojega branika. Sodstvo, tožilstvo vidi v vas svojega branika. Kadarkoli kdo, pa čeprav je vaš sosed na Vladi, je celo vam nadrejen, napade katerokoli sodišče, morate vi vstati, udariti po miz pa reči: »Tega pač ne dopustim.« Kajti če tega ne naredite – in tega v praksi vi ne naredite – v bistvu pomagate pri rušenju demokratičnih vrednot. Sedaj pa samo ena stvar, ker drugače mi bo časa zmanjkalo. Midva si že kar nekaj časa, gospod minister, dopisujeva okoli delegiranih evropskih tožilcev. Vam pišem o tem, da je nevarnost za sredstva EU, pa mi nekaj odgovorite. Pa vam potem pišem pa vas tudi sprašujem, kako je z besedami gospe Mirjam Kline, ki piše, da ne minister ne pravosodje namreč nič ne naredita, in se sprašuje, ali je razlog v tem, da so še nekatere odprte zadeve v Sloveniji, kjer pa je nujo potrebna potrebna prisotnost evropskih delegiranih tožilcev. In potem nas malo pred interpelacijo, to je uspeh interpelacije, to je velik uspeh interpelacije, seznanite z izrazom »začasna seznanitev«. Pa se vprašam, ali je pri vseh izrazih, ki jih uporabljamo, začasna seznanitev možna. Jasno, da ni. To je tipična neumnost. Zamislite si vse naše odbore v tem parlamentu, kjer dobivamo vladna in druga gradiva. Vsaj toliko smo napredovali, tudi Vlada je tako napredovala, da ko se obravnava neka stvar, niti ni več glasovanja o seznanitvi.

je potem avtomatski sklep, da smo se seznanili, sklep, da smo se začasno seznanili. Da dobimo poročilo Varuha človekovih pravic in da namesto, da rečemo, smo se seznanili, pridemo do izraza, smo se začasno seznanili.

pa sem se vprašal, ali sem ga pojedel stalno ali začasno. To je povsem enako. Potem sem pogledal vabilo na razpravo o položaju Romov v Prekmurju, ki je potekala danes ob enajstih, in gledam to vabilo in se sprašujem, ali sem se z vabilom seznanil začasno ali stalno, ali lahko zanikam recimo ob desetih, da vem, da sem dobil vabilo. Potem sem sodeloval v razpravi, govoril sem ob pol enih pa sem se vprašal, ali sem govoril stalno ali začasno. Razumete, kaj vam govorim, ali ne? Iz spoštovanja do tožilcev, do vaše vlade kot takšne in tudi do tega državnega zbora se nekatere stvari ne smejo početi. Jaz sem povsem siguren, da zaradi ne vem česa vse opozicija danes ne bo zbrala potrebnih 46 glasov, čeprav bi bilo potrebno. Povedal sem vam tudi, da je v bistvu tako in tako pomembna samo številka 152. Ampak če bo ta razprava pomagala vsaj malo, da se boste zavedali, da ste tukaj, da ščitite sodstvo, da ščitite neodvisnost tožilstva, potem smo dosegli že veliko. Mimogrede, naloga opozicije je, da opozarja na nedemokratične procese, da opozarja na iliberalizem in da opozarja na neofašizem. Nič se bati tega izraza. To je kakor v medicini. Če bolezni ne imenuješ s pravim imenom, je verjetno tudi ne boš pravilno pozdravil. Hvala. Hvala, podpredsednik, za besedo. Spoštovani minister,

znano. Ne bom govoril o evropskih delegiranih tožilcih, ker smo slišali že vsakega drugega, da je govoril o tem, in mislim, da je brez zveze, da vam tudi jaz povem celo zgodbo. Ampak po mojem mnenju ne samo, da ni več kulture, veste, ni ne higiene ne etike, še manj pa bi lahko rekel, da je morala tukaj. Vi ste čisti dokaz, se vam opravičujem, ampak čisti dokaz teh mojih trditev. Povem vam odkrito: niste zaupanja vredna oseba. Zato ste danes tudi tukaj. Niste tukaj samo zaradi dveh tožilcev, gre tudi za druge reči, je en kup stvari, ki dokazujejo, o čem danes govorimo in zakaj ste vi tukaj. Ampak pustimo stati, gremo po vrsti. Minister, vi ste prvi primer, pozor, za pravosodje, ministra za pravosodje, ki ga tožilstvo preganja zaradi gospodarskega kriminala. To je dejstvo. Vse to beremo v časopisih, da bom tako jasen. Beremo, vidimo.

In če pomislim na potezo Hojsa, ki bo v eni potezi, v enem zamahu zamenjal 123 vodilih policajev. Vodilnih. Rekel je, da bo postavil kompetentne osebe, tak je bil njegov odgovor, zaradi tega je to naredil. Verjetno kimavce, podrejence. Pustimo na miru to, ta argument, ampak tako je verjetno to. Da ne bom govoril, če pomislimo samo, česa smo bili deležni z interpretacijo Kustečeve. To je bila tudi groza. Saj ljudje itak vedo, koliko je ura, tudi če je ona prestala to reč. Točno vedo, za kaj gre, tako kot je moj kolega Pavšič prej povedal, in to je bistvo vsega. Potem pride na vrsto še vaš kolega, veste, minister, ki so mu davki glupi. Glupi.

nekem drugem ministrstvu, ampak za pravosodje – kaj je ta izjava pomenila, a vi ste bil tiho? Vi ste minister za pravosodje in ste bili popolnoma tiho.

Se pravi, da je pod kontrolo. To je to, kar je bojazen vsega tega. Se pravi, da ima stranka SDS pod kontrolo sodišče. To je hotel reči. To mi razumemo pod tem njegovim izrazoslovjem. Vi ste pa minister tukaj. Kaj ste pa naredili? Ste dali kakšno izjavo? Tiho ste kot vedno. Tiho. Delate tisto, kar vam drugi naročujejo. Zdaj ste pa vi tukaj, minister. Kar beremo in kar čitamo in kar vidimo in kar slišimo okrog – za glavo se mora človek prijeti. Ne bom dosti govoril o vašem komunalnem prispevku, ker mislim, da smo prebrali in poslušali vse. Samo ne razumem, kakšen je bil predlog, ker sem danes bral v časopisu, bo Desus glasoval proti interpelaciji, če boste vi plačali komunalni prispevek. Kakšno zvezo ima to? Danes sem bral v časopisu. Se opravičujem, piše. Piše v časopisu. Kakšno zvezo ima to, da ena politična stranka potrdi ali zavrne eno interpelacijo s tem, da boste vi plačevali en komunalni prispevek? Jaz sem se spraševal o tem. Jaz ne vem, kakšen pogoj ste dali ven in kar je. Niti ne razumem, kako ste prišli do tega, minister, da ste znižali z eno pravno taktiko s 30 tisoč evrov na 20 tisoč evrov. Meni je to – vam povem, da sem kar dober komercialist, ampak jaz do tega ne vem, če bi upal priti. Se pravi, da že veste, na kakšen način iz ozadja

Enostavno povedano, kdo ste, ker nobeden ni vedel, kdo ste. Kje ste sploh delali? Kaj ste delali? Vse, kar se ve o vas, je, da ste delali v nekih firmah, v katerih so se vrstili stečaji. Ali niste dober menedžer ali niste bili dobri, ampak

Da ne govorim o prodaji firm nekim Ukrajincem ali ne vem, kaj je bilo, tudi o tem sem nekaj bral. Ali pa prevzem firme enemu brezdomcu. Vi ste minister. O ministru moramo mi vedeti vse, kdo je človek, ki je na ministrskem mestu. Ne bom rekel, kakšno barvo gat ima, ampak vse ostale življenjske zadeve bi morali mi kolikor toliko vedeti. Vsaj poslovne.

tukaj. Spoštovani Marjan Dikaučič, zdaj se tudi govori, o tem berem, da ste prijatelj z Rokom Snežičem.

Vi ste potem naknadno presedlali kar na vlogo stečajnega upravitelja in takrat se vam je pa odprlo. Najprej ste imeli neke stečaje, prazni stečaji, potem ste dobili pa nekaj donosnih, ki so vam kar dali, ste kar računali po 90 tisoč evrov te svoje te svoje honorarje, pa celo zavrnili so vam določene honorarje. In mi se zdaj vsi vprašamo tukaj, minister, kaj vi delate tukaj. Zakaj ste sploh vi tukaj?

Lepšo figuro bi napravili tukaj, če nas ne bi maltretirali z glasovanjem ali kar je. Sami imate še možnost, pridete sem naprej in rečete, bom odstopil s pozicije, ker res nisem primerna oseba, nimam zaupanja ljudi in kar je. Jaz sem prevzel odgovornost. Veste, zakaj vam lahko jaz povem vse to? Ker jaz sem izkusil to zadevo. Jaz sem edini tukaj notri, ki sem izkusil. In ko bo meni govoril kolega Ferjan tukaj – je bil on,

To je problem, in to morate razumeti in to mi državljani vidimo in to obsojamo. Predlagam, res najboljše bi bilo, da bi vi tudi

Upam, da nikoli več – tega ne moreš nikoli reči s takimi vladami – ne pride spet takšen minister na oblast. Ker to je res, se vam opravičujem, ampak res ste popolnoma neprimerna oseba za funkcijo, ki jo zdaj zasedate. Hvala.

Nisem članica Odbora za pravosodje in tudi nisem pravni ekspert, zato bo moja razprava kratka. Najprej želim reči nekaj o komunalnem prispevku. Vsak državljan, seveda tudi minister, ima pravico do pravnih sredstev, torej pravico do pritožbe. Sicer takrat, ko se je gospod Dikaučič pritožil na odločbo o komunalnem prispevku, minister sploh še ni bil. Ampak vsak, ki bi dobil plačilo komunalnega prispevka v višini okrog 30 tisoč evrov, ste rekli, bi zagotovo temeljito preveril svojo odločbo. Mislim, da je to za vse nas visok znesek, predvsem ga ne pričakuješ v neki manjši ruralni občini. V skladu z novo odločbo in vmes spremenjenimi občinskimi akti, ki so v skladu z novo državno uredbo, je minister komunalni prispevek plačal. A kot vemo vsi, vse te spremembe občinskih aktov trajajo Kot drugo. Glede suma storitve kaznivega dejanja utaje davkov in ponarejanja listin bom rekla tako. Že otroci v osnovni šoli se učijo, da je vsak nedolžen, dokler mu krivda ni dokazana. Minister nam je zatrdil, da je bil njegov podpis ponarejen. Zaenkrat mu verjamem na besedo, ker tudi moja dana beseda vedno drži. Si pa res ne želim, da bi bilo kadarkoli dokazano drugače. Potem bi bilo moje razočaranje toliko večje, ker poznam tudi nekaj ljudi, ki so bili v omenjenem podjetju oškodovani. Če je bila kazenska ovadba res vložena že pred štirimi leti, kot smo slišali v razpravi, pa se sprašujem, zakaj zadeva ni bila raziskana že prej, preden je nastopil ministrsko funkcijo. Interpelacije danes ne bom podprla. Hvala.

oblasti, vsaj morala bi biti. In minister bi moral biti – kaj? Moral bi biti varuh pravne države, pravnega reda, ne pa tisti, ki sam prestopa meje zakonitosti. Pa kakorkoli, ali jih prestopa kot minister s tem, da se zaveda,

naj bi minister pod pezo takšnega suma – in tega suma ni sprožil kdorkoli, ampak ga je sprožil Furs. Furs, ljudje moji! Ni kar en anonimus tamle sprožil neke gonje proti ministru, ampak ga preganja Finančna uprava Republike Slovenije. Ali mislite, da se Finančna uprava Republike Slovenije kar tako spušča v take postopke? Se ne. Torej morajo biti sumi več kot utemeljeni, da se en Furs spusti v to zgodbo. No in ta minister pač ne premore etične drže političnega minimuma, higiene, kar je za neke normalne države pač logična stvar. Ampak to, da imamo mi ministra za pravosodje, ki je pravkar v kazenskem postopku, spoštovane in spoštovani, je pač samo

minister Počivalšek v podporo ministru Dikaučiču. Imam pač to srečo ali pa smolo, da sedim zelo blizu, in kaj rekel minister Počivalšek, ko je odhajal? Rokoval se je z njim in je rekel: »Vzdržite pa ne poslušajte tega.« Si predstavljate? Minister je danes tukaj na interpelaciji, njegov šef SMC

Fascinantna izjava vodje Poslanske skupine Nova Slovenija: res je, ima nekaj grehov, je treba povedati. Nekaj grehov, ampak ti grehi gredo v smeri storitve kaznivih dejanj, utaje davkov in ponarejanja listin. Kot krščansko vzgojena menim, da takšen človek, s takšnimi grehi ne sme in ne more biti minister za pravosodje. Zato, minister, prevzemite odgovornost in odstopite. Hvala lepa. Besedo ima Tina Heferle. Ne vidim je v dvorani. Prehajamo na sklepni del razprave, v katerem dobita besedo še minister ter predstavnica predlagatelja interpelacije. Besedo ima minister za pravosodje Marjan Dikaučič. Izvolite. MARJAN DIKAUČIČ: Hvala lepa, spoštovani podpredsednik. Poslanke in poslanci! Za nami je dolg dan, ki vidite, da se je prevesil že v večer. Kljub temu da sem sicer pričakoval pikre besede, me je ponovno presenetilo, da je razprava potekala na tako nizkem nivoju. Želel sem si, da prisluhnite argumentom, in želel sem si tehtnih vprašanj z vaše strani, pa njih ni bilo. Moram reči, da je vse to, kar smo danes poslušali, in tudi način, ki ste ga nekateri izbrali, verjetno jasen odgovor, zakaj se dober kader, kader brez političnih botrov čedalje težje odloči za neko aktivno participacijo v politiki. V nadaljevanju bom zato v zaključku ponovil argumente in tudi odgovore, zakaj interpelacijo v celoti zavračam. Tako kot sem že uvodoma povedal in se je na osnovi celotnega dneva samo še potrdilo, pri današnji interpelaciji ne gre za kritiko mojega dela, čeprav se želi tako prikazati, temveč se me, kar je bilo razvidno tudi danes tekom celotne razprave, interpelira, zato ker sem minister te vlade. Zagovarjam pravno državo in še posebej pomembno se mi zdi, da v teh kriznih časih pravna država deluje. Pred vami, bom rekel stojim, čeprav sedaj sedim, kot minister za pravosodje in zato lahko odgovarjam le na očitke iz pristojnosti svojega resorja. Nedopustno je namreč, da bi se ministre razreševalo za dejanja oziroma neke opustitve, za katere niti ni pristojen na podlagi zakona niti za njih ne more biti odgovoren. odgovoren. Naj se zato še enkrat argumentirano dotaknem vseh teh očitkov, ki so bili danes v interpelaciji navedeni, in torej povem, da jih zavračam. Hvala lepa. Besedo ima predstavnica predlagatelja Tina Heferle. Izvolite. Težko je ob takih globokih mislih gospoda Dikaučiča, ki jih je seveda še enkrat prebral, kaj konkretnega odgovoriti. Minister je tukaj z nami sedel praktično 10 ur, ne vseskozi, kar je razumljivo, ampak v teh 10 urah razprave ni podal popolnoma nobenega vsebinskega odgovora na to, da bi očitke iz interpelacije zavrnil. Še več, s tem, ko je bil neaktiven pri tem, je naše sume oziroma očitke samo še potrdil. Po ministrovem je razprava potekala na nizkem nivoju. Jaz ne vem, gospod minister, kaj si vi predstavljate kot visok nivo,

Hvala lepa za to doslednost, podpredsednik. Končala sem tukaj. Razprava za ministra Dikaučiča je potekala po njegovem na zelo nizkem nivoju – tako ste se izrazili, po vašem brez argumentov. Pa Pa se sprašujem bolj retorično kot ne, kaj pa je potem razprava na nekem visokem, vašem nivoju, spoštovani gospod minister, če ne to, da vam predlagatelji nizamo enega po enega člene zakonov, ki jih kršite, dolžnosti, ki jih ne opravljate, opozarjamo na osebnostne lastnosti, ki vas krasijo, kot je sum utaje davkov in ponarejanja poslovnih listin. Gre za dve kaznivi dejanji, mimogrede. Ali pa ne nazadnje neplačilo davčne obveznosti plačila komunalnega prispevka, ki ste ga mimogrede poravnali zgolj in samo zaradi te interpelacije nekaj dni nazaj. Če je to za vas nizek nivo, potem se po eni strani celo strinjam z vami. Res je nizek nivo, da imamo takega pravosodnega ministra v naši državi. Grozno, nedopustno in neprimerno. Če se spomnite začetka današnjega dneva, gospod minister, je bila ena izmed poslanskih skupin v svojem stališču zelo odločna pri tem, ko je tehtala med tem, ali podpreti interpelacijo ali ne. Pogojevala je podporo oziroma nepodporo interpelaciji s tem, da od vas dobimo neke konkretne in tehtne razloge oziroma odgovore, ki bi temeljili na nekih osnovanih dejstvih. Tega danes žal niste storili. Če sem iskrena, niti nisem pričakovala, da boste to storili, ker argumentov na vaši strani ni, to je dejstvo

Saj jaz lahko tudi čez vse govorim, nimam težav s koncentracijo. Skratka, spoštovani gospod minister, dejstvo je, da zaradi vas, zaradi vašega ravnanja trenutno ne obratuje notarsko mesto v Žalcu, ki, kot rečeno, izpolnjuje oba obligatorno, zakonsko določena pogoja, da tam notarsko mesto mora biti, notarska pisarna. Vi ste to zavili v nek svoj kompleks glede na to, da ste bili zavrnjeni, ko ste kandidirali za to notarsko mesto, in to je skrajno nedopustno. Skrajno nedopustno je, da minister za pravosodje na tak način zlorabi svojo funkcijo in položaj. To je dejstvo. Drugo dejstvo, da sedite v Vladi in sprejemate sklepe, v katerih se kot minister za pravosodje pač odločite, da ne boste realizirali sodbe Upravnega sodišča, torej da je ne boste spoštovali, je skrajno nedopustno dejstvo. Že samo to bi bil zadosten razlog za vašo interpelacijo in za vaš odstop. Že samo to. Pa če grem naprej. Skrajno nedopustno je, da se delate norca iz vseh nas, iz celotne slovenske javnosti in iz širše evropske javnosti, ko se preprosto začasno seznanite z dvema delegiranima evropskima tožilcema. Začasno. Spoštovani gospod minister, minister, v svojem zadnjem nagovoru, ki je trajal nekaj minut – prebrali ste, kar so vam napisali, vse lepo in prav – ste rekli, zakaj se boljši kadri oziroma dober kader vedno težje odloča za vstop v politiko. Če bi bila malce zlobna, bi vas vprašala, ali se imate za dober kader, glede na to, da vas bremeni sum storitve kaznivega dejanja. Mislim, da ste ravno vi dokaz, da je res to tako, ker pač ne izpolnjujete ne etičnih ne moralnih norm. Ne spoštujete pravne države, zakonitosti postopkov, ne razločite kot pravnik med hierarhijo pravnih aktov, od zakonov do vladnih odlokov. Skratka, da ne ponavljam vsega, kar smo že 10 ur razpravljali, enostavno po mnenju predlagateljev niste vredni, da bi bili pravosodni minister. In še enkrat ponavljam: dovolj je že eno samo dejstvo, ki bi vas moralo odnesti s tega stolčka, vas pa bremeni več teh dejstev. Danes, če boste preživeli interpelacijo, bo to samo zato, ker koalicijske poslance veže koalicijska zaveza, da ne podpirajo interpelacij svojih ministrov, in ne dejstvo, da da morebiti vaša dejanja niso tako obremenjujoča. Pa še drugo dejstvo – da smo v najhujši epidemiološki sliki ob hkratni nerazglasitvi epidemije. To govorim zato, ker Državni zbor potemtakem ne more sklicevati sej na daljavo in zagotavljati glasovanja poslancev v karanteni. Vam na srečo se je danes zgodilo prav to. Dva Dva izmed poslancev iz opozicije, ki bi zagotovo podprla interpelacijo, sta odsotna in ne bosta imela pravice izpolnjevati svoje poslanske pravice in dolžnosti samo zaradi tega, ker vaša vlada, spoštovani minister Dikaučič, ob grozni, katastrofalni epidemiološki situaciji ne razglasi epidemije zgolj in samo zaradi financ. To je dejstvo. Če bi bilo drugače, kot rečeno, bi v skladu s Poslovnikom Državnega zbora lahko sklicali sejo na daljavo in bi ta dva poslanca, ki sta v karanteni, mirno in brez vsakega problema glasovala na daljavo. Skratka, to ne govori vam v prid, kvečjemu obratno. Preživeli, če boste preživeli, boste zgolj in samo zaradi nekega političnega prestiža in oklepanja oblasti vse do zadnjega in za ceno česarkoli, česarkoli, tudi za ceno pravne države. Danes, če boste preživeli interpelacijo, bo pravna država kleknila samo pred vami, gospod minister.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 Vidim, da ni interesa, zato zaključujem razpravo. Prekinjam sejo za pol ure. Nadaljevali bomo ob 19.30.

Spoštovani poslanci! Posvet pri predsedniku Državnega zbora še ni zaključen. Sejo prestavljam še za pol ure, tako da bomo nadaljevali ob 20. uri.

kolegice poslanke, kolegi poslanci, gospe in gospodje! Začenjam z nadaljevanjem 27. seje Državnega zbora. Nadaljujemo sprekinjeno 25. točko dnevnega reda, to je z obravnavo Interpelacije o delu in odgovornosti ministra za pravosodje Marjana Dikaučiča. Zaključili smo razpravo o interpelaciji, prehajamo na odločanje. Poslanke in poslance prosim, da preverijo delovanje glasovalnih naprav. Postopkovni predlog kolegica Maša Kociper.

bolna poslanca ne moreta sodelovati pri odločanju tega državnega zbora, zato ker seveda naš poslovnik določa, da mora biti za glasovanje na daljavo razglašena epidemija. Mi imamo situacijo, ko je bolnih mnogo mnogo več, tisoče in tisoče več kot v prvem valu ali drugem, ko je bila epidemija razglašena, imamo situacijo, ko je nekaj že, potencialno pa bo še več bolnih poslancev, in resnično je lahko ogroženo ogroženo normalno delo Državnega zbora. Apeliram na koalicijo, da resno razmisli o tem, da tudi iz tega razloga, da zagotovi normalno delovanje najvišjega zakonodajnega telesa, da bodo lahko pri delu sodelovali vsi poslanci,

najbolj v duhu postopkovnih predlogov. Predlagatelji interpelacije predlagajo Državnemu zboru, da po opravljeni razpravi sprejme naslednji sklep: Državni zbor Republike Slovenije na podlagi vložene interpelacije izreka nezaupnico ministru za pravosodje Marjanu Dikaučiču in ga razreši s funkcije. S tem mu preneha funkcija ministra. skladu z drugim odstavkom 118. člena Ustave Republike Slovenije bo nezaupnica ministru izrečena, če bo zanjo glasovala večina vseh poslank in poslancev, to je 46 ali več. Prehajamo na glasovanje. Glasujemo.

28. (Za je glasovalo 42.) (Proti 28.) Glede na izid glasovanja ugotavljam, da sklep ni sprejet in ministru za pravosodje nezaupnica ni bila izglasovana. S tem zaključujem to točko dnevnega reda in prekinjam 27. sejo zbora, ki jo bomo nadaljevali jutri ob 9. uri.

Hvala